Дами и господа народни представители! Предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето 25-27 април 2012 г.: 1. Проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,

г. 2. Второ четене на Законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество – вносители Красимир Велчев и група народни представители. Приет е на първо четене на 16 февруари 2012 г. 2012 г. 3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители – Михаил Миков, първи законопроект, и втори законопроект – вносители Анастас Анастасов и група народни представители.

Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система „Набуко”. Вносител – Министерският съвет. съвет. 5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите – общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 8 февруари 2012 г. три законопроекта с вносители Министерският съвет

Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози. 7. Второ четене на Законопроекта за виното и спиртните напитки продължение от вчерашния пленарен ден.

Постъпили са две предложения по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника. По време на тяхното постъпване първо е предложението на народния представител Мартин Димитров, съпредседател на Парламентарната група на Синята коалиция, който предлага на основание чл. 99 от Правилника да се проведе изслушване на министъра на финансите относно представените от него и правителството различни идеи за разходване на Сребърния фонд, за който има негативни становища от български и европейски уважавани институции. Господин Димитров, ще представите ли предложението си?

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Ирландия загуби своята икономическа стабилност и растеж само с едно решение. Решението беше държавата да инвестира милиони в търговските банки. Само едно решение сложи край на растежа на Ирландия. България е на път да вземе подобно решение. Ако Сребърният фонд бъде похарчен в ситуация, в която потреблението спада, износът спада, индустриалното производство намалява, харченето на Сребърния фонд е сигурна загуба. Това са последните бели пари, които могат да бъдат похарчени, последният извор на стабилност, от който ще се лишим.

Предлагам Ви следното нещо. Дори ако не приемете дебата днес, този дебат трябва да го има. Ако не смятате да приемете дебат в пленарната зала, нека поне да има дебат в парламентарните комисии по икономическата политика и по бюджет и финанси. Нека да започне този дебат, защото най-разумното решение в момента е Проектозаконът за Сребърния фонд да бъде коригиран, да бъде редактиран. Трябва да махнем всички текстове, които застрашават финансовата стабилност. Защото утре, уважаеми дами и господа, ако сега допуснем грешка, няма да имаме нито един механизъм за корекции, няма да имаме нито един вариант да решим проблемите. Искам да Ви обърна следното внимание. Хората, които управляваха Ирландия в момента, в който беше даден този заем, преди това бяха героите. Те бяха пример за успех, бяха пример за икономически растеж, бяха пример за растеж на доходите, сега са пример за тотален провал. Ако управляващото мнозинство от ГЕРБ иска да докара България до такова състояние, законопроект, който е внесен, би бил подходящ. подходящ. Убеден съм, че не това е целта, или поне се надявам, че не това е целта. Нека да постъпим разумно, колеги! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Мартин Димитров за провеждане на изслушване на вицепремиера и министър на финансите

да бъде включен като точка първа в седмичната програма на Народното събрание за тази пленарна седмица Законопроект за българския език с вх. № 154 01-89, внесен от Огнян Стоичков и Станислав Станилов. Имате думата, господин Шопов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това е един типичен пример, при който важен законопроект отдавна минал през всички комисии и то с положително становище от всички тях, да бъде приет на първо четене – не се внася. Свидетели сме как се вкарват в пленарната зала законопроекти без да минат в комисии, съвсем скоро – вчера, завчера или утре, ако щете, но законопроект минал през всички комисии с положително становище през миналото лято – юли, август, си

че в Правната комисия бил с отрицателно становище, може би само в Правната комисия, но това не променя нещата, госпожо Фидосова. Изправени сме пред един типичен пример, който трябва да ни накара да се замислим относно това: спазваме ли правилника? Уважаеми колеги, от „Атака” настояваме в днешната програма, в таз седмичната програма на Народното събрание, да бъде вкаран този законопроект и разгледан така, както това е нормално и се полага на законопроект отдавна минал през всички комисии. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на господин Шопов за включване в седмичната програма на Законопроект за българския език. Гласували

Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 23 до 24 април 2012 г.: - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанието и задържането под стража. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по правни въпроси. Съпътстващи Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисията по здравеопазването; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по правни въпроси. Съпътстваща – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; Законопроект за отмяна на декларация, осъждаща опита на насилствена асимилация на българските мюсюлмани. Вносител – Кирил Гумнеров. Водеща – Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.

Проект за решение за позиция на правителството и министър-председателя пред Европейския съвет по предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и предложението за промяна на Директива 2003/96/ЕС за облагане на енергийни продукти. Вносител – Мартин Димитров и група народни представители. Разпределен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; Проект за решение за отмяна на декларация на Народното събрание от 12 януари 2012 г. осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани – така наречения „възродителен процес”. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисията по правни въпроси; - Проект за решение за позиция на правителството и министър-председателя пред Европейския съвет по предложението за директива на Съвета относно отпадането на данъчните преференции за дизела и определянето на акциза върху горивата по два компонента – според енергийното съдържание на продукта и според изхвърляните при използването му въглеродни емисии. Вносител – Мартин Димитров и група народни представители. Разпределен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г. Вносител – Яне Янев и група народни представители. Общ брой – 8 законопроекта и проекторешения за времето от 23 до 24 април

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо председател, преди малко Вие прочетохте в списъка на постъпилите проекти на закони и решения и Проект за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г. Уважаема госпожо председател, този проект за решение отново е раздаден на народните представители, без във връзка с него Вие да сте изпълнили задължителните правомощия, които правилникът Ви вменява в чл. 78, ал. 2, който гласи: „Проектите за решения, декларации и обръщения се разпределят от председателя на Народното събрание между съответните постоянни комисии в тридневен срок от постъпването им, за което той уведомява народните представители по реда на чл. 67, ал. 3”. Единствено чл. 79 Ви дава право за решения 79 Ви дава право за решения по процедурни, организационни и технически въпроси да не разпределяте на постоянни комисии. Аз Ви призовавам, защото това не е първият път, когато проекти за решения се раздават на народните представители, без по тях да има задължителна резолюция за разпределянето им на постоянни комисии. Тази практика, която е в разрез с правилника, да бъде преустановена, да бъде преустановена, да изискате обратно това решение и да го разпределите на съответна постоянна комисия, която да го разгледа преди то въобще да бъде раздадено на народните представители и да бъде обект на разглеждане. Благодаря Ви. Благодаря, господин Казак. Вие правилно казахте – срокът е тридневен, не е изтекъл за разпореждане, за предоставяне в постоянни комисии, тъй като във вчерашния ден е постъпило предложението, е постъпило предложението, но всеки един законопроект, който пристигне или проект за решение няма пречка да бъде предоставен на вниманието на всички депутати. Ще го разпределя, господин Корнезов. Днес е първото първото редовно пленарно заседание на Народното събрание за предстоящата нова сесия. Изявление от името на Парламентарната група на Синята коалиция – господин Иван Костов.

госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, искам да насоча вниманието Ви към приоритетите на дейността на Народното събрание и на изпълнителната власт, така както се виждат от страна на Синята коалиция, предвид рязко променилите се в посока на влошаване условия пред българската икономика. Искам с няколко числа да илюстрирам ситуацията. Безработицата в страната достигна 12,4% според Евростат и е на нивото, сравнима с безработицата в южноевропейските страни, които преживяват тежки проблеми с обслужването на своя дълг. В този смисъл ние сме в едно сравнимо тежко състояние със закъсалите страни от Еврозоната. Същото показва и показателят за заетост. Едновременно с това българската статистика посочва, че се е намалило потреблението в страната и Българската народна банка съобщава, че драстично са намалели инвестициите в икономиката. На тази картина съответства и изтичането на средства от България. Миналата година са изтекли 1 млрд. 400 млн. лв., а през следващите 12 месеца се очаква да изтекат още 1 млрд. 300 България като периферна страна на Еврозоната трябва да си даде сметка, че не е в състояние да получи каквато и да е подкрепа, а напротив, от страна на намиращите се в тежко затруднение Европейски съюз и Еврозона. Те са заети със спасяване на еврото, заети с решаване на дълговите проблеми и от това най-високата цена, вероятно относително, ще се плати от периферните държави, каквато е и България. Това налага въобще да се преоценят надеждите ни по отношение на европейската интеграция и начина, по който те въздействат върху България. Ако тази картина, която се очертава – картина на мрачни облаци над световната икономика и тежка депресия за българската икономика, приемем за реалистична,

в тези гласове, които идват от наша страна и да предложат спешно своите идеи за решаване за излизане от кризата. Защото сега единствените възможности, според нас, на които може да се опре икономическото възстановяване и развитие на страната, е специално внимание за стимулиране и съживяване на икономиката, е увеличаване на заетостта на основата на вътрешни фактори. Никога толкова важно не е било да бъдат приведени в действие вътрешните фактори за икономическо развитие, както в настоящия момент. Това означава да бъдат облекчени условията – данъчни, организационни и всякакви други законодателни, за малкия, за семейния, за средния бизнес, за самонаетите лица. От тази гледна точка част от мерките, които ние предлагаме, е Народното събрание да задължи правителството да каже: на европейското предложение за създаване на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Ние трябва в този момент да кажем, че сме против създаването на тази обща основа, защото на тази база ние ще трябва да повишим данъка в страната. Освен това ние ще предложим, и се надяваме, че Народното събрание ще ни подкрепи, Народното събрание да упълномощи правителството и министър-председателят да каже: „Не!” на отпадането на данъчните преференции за дизела. Защото това е горивото, което се ползва от огромната част на домакинствата и от малките, средни и семейни фирми. Ние считаме, че особено внимание трябва да бъде обърнато и трябва да чуем мерките от страна на управляващите в сектора за сигурност, включително условията за опазване на реколтата и реализацията на продукцията на малките земеделски производители. Защото в противен случай няма как и няма откъде хората да бъдат стимулирани да произвеждат допълнителни доходи, с които да подкрепят бюджета на своите семейства. Ние считаме, че трябва да бъдат предложени мерки за защита на средния бизнес от страна на спадащото търсене, и, от друга страна, от злоупотребите с господстващо положение на доставчиците, на фирмите, намиращи се на пазара. Народното събрание трябва да приеме – ние сме направили предложения, и ще настояваме да минат на тази сесия, за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията с цел да се поведе наистина една много сериозна битка срещу злоупотребите с господстващо положение, защото цената е унищожаване на работни места. Искаме да чуем от страна на управляващите законовите гаранции и контрола, който ще бъде упражнен при реализацията на обществените поръчки. Това, което виждаме за АЕЦ-Белене, е една драматична картина нарушаване на Закона за обществените поръчки в колосални размери и разхищение на средствата на българския данъкоплатец. Ние искаме да видим какви мерки предлагат управляващите това нещо да не се допуска в бъдеще. Ние предлагаме специални мерки – създаване на нова организация, и считаме, че трябва да ги видим конкретизирани от страна на управляващите, за действията на данъчните и полицейските органи за намаляване на сивата икономика. Ние сме за строга данъчна и финансова дисциплина, които да позволят да се намалят размерите на сивата икономика, защото в момента тя се превръща в нещо, което руши общата икономика на страната. Считаме, че специални мерки трябва да има срещу контрабандния внос, включително на земеделски стоки, който е около 30%. Очакваме инициатива от страна на управляващите от ГЕРБ, от страна на правителството. Чакаме тези мерки и предупреждаваме, че ако няма такива мерки, ако продължаваме да споделяме необосновани надежди, че ще има външна подкрепа, поне в следващите месеци, в следващата година,

от името на Парламентарната група на ГЕРБ. ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател. „ДЕКЛАРАЦИЯ на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! И през пролетната сесия Парламентарната група на ГЕРБ ще продължи последователно да изпълнява своите ангажименти пред българските граждани. Увереността да продължим напред черпим от положителната оценка за свършеното от нас и правителството. Тези оценки проличаха от вота на избирателите на последните два избора. С гласовете на парламентарното мнозинство кабинетът на премиера Бойко Борисов преодоля успешно вече три вота на недоверие. По своята същност всички те бяха абсолютно безпочвени и целяха единствено подмяна на дневния ред на обществото. Колеги от опозицията, опитвахте се да отклоните вниманието на обществото, да подменяте дневния ред. Стана ясен обаче задкулисният Ви замисъл: единствено лъскането на Вашия партиен имидж и политическа реабилитация. Днес обаче всички сме свидетели, че Вие, колеги вляво, не можете да съберете дори нужните Ви подписи, за да поискате вот на недоверие. Каква политическа алтернатива може да представлява партия, която обикаля като политически просяк в търсене на осем подписа?! За всички е очевидно, че в резултат на Вашите вътрешни лидерски скандали принципите на Вашата партия бяха пожертвани. Положителното в случая според нас обаче е това, че вече никой не иска да стои на една страна с БСП. Вероятно вече всички партии разбраха, че Вие, колеги от БСП (шум и реплики от КБ), никога не сте искали да строите АЕЦ „Белене”. Доказателство за това е, че нито сте подписали някакъв договор за строителството на атомната централа, нито сте стартирали строителството на практика. Единственото, което сте свършили по въпроса, е да похарчите безсмислено стотици милиони. Четвърти вот на недоверие всъщност няма, не че сме се притеснявали от такъв, но нямате възможност да го предизвикате, колеги. Евтиният предизборен популизъм на господин Станишев – да гради образ на чужд гръб, не успя. Ето защо, колеги вляво, трябва да откриете друг начин да решавате лидерските си проблеми. Нашата политическа отговорност е да продължим усилията си по запазването на постигнатата финансова стабилност на страната на фона на световната финансово-икономическа криза. В тази посока правителството и парламентарната група на ГЕРБ предприехме редица мерки, за да запазим стабилни доходите на населението. В същото време запазихме и нивото на данъците. Строителството на големи инфраструктурни обекти, на магистралите „Тракия”, „Марица”, „Струма”, „Хемус” и стотиците километри пътища, на спортните съоръжения е наш постоянен ангажимент. Диалогът с Европейската комисия и гражданското общество винаги са били наш водещ приоритет. Само след няколко месеца очакваме да получим редовната оценка от Европейската комисия за напредъка на България в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Предстои още тази седмица разглеждането на второ четене на Закона за отнемане на незаконно придобито имущество, който е основен приоритет на правителството на премиера Бойко Борисов и на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Убедени сме, че при изготвянето на доклада европейските ни партньори ще оценят високо усилията ни да отговорим на техните препоръки, като приемем закон, който урежда условията и реда за отнемане в полза на държавата на придобито имущество, за което не е установен законен източник. Чрез този закон ще защитим интересите на обществото и ще възстановим чувството за справедливост у гражданите. Логична следваща стъпка в диалога на България с Европейската комисия са и предложените за първо разглеждане промени в Закона за съдебната власт. В него предлагаме подробна и прозрачна процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет както по отношение на парламентарната, така и по отношение на съдебната квота. Веднага след приемането на промените в закона, през месец юни 2012 г. ще стартираме и процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет. В резултат на диалога с гражданското общество и Министерството на вътрешните работи в лицето на вицепремиера Цветан Цветанов Парламентарната група на ГЕРБ подготви и предложи промени в Наказателния кодекс, насочени срещу войната по пътищата. В тази връзка, призоваваме и всички компетентни институции и власти да укрепят усилията ни и да се обединим в борбата срещу безразсъдното шофиране по българските пътища. Друг основен приоритет на Парламентарната група на ГЕРБ през новата сесия ще бъде подпомагането на усилията на правителството и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за повишаване на конкурентноспособността на българската икономика, както и за енергийната ефективност и независимост. Главна стъпка в тази посока ще бъде приемането на промените в Закона за енергетиката. Чрез тях ще осигурим независимото осъществяване на дейностите по производство и доставка на електрическа енергия и природен газ. Освен това ще бъдат засилени правомощията на националния енергиен регулатор в полза на защитата на правата на потребителите на енергийни услуги и повишения контрол върху всички доставчици на такива услуги. Насърчаването на инвестициите в България и разширяването на възможностите пред българския бизнес също са ключов ангажимент на Парламентарната група на ГЕРБ. Доказателство за това е предложеният Закон за публично-частното партньорство. Чрез него ще разширим възможността за привличане на частни инвеститори в публичния сектор. Този закон е още една стъпка към допълнителните форми на финансиране на публични и обществени проекти. Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ застава категорично и зад усилията за реформирането на ВиК сектора. С промени в Закона за водите ще предложим необходимите условия за определянето на ясни правила за собствеността върху водната инфраструктура. Предложеният законопроект ще улесни изпълнението на проекти за изграждане, рехабилитация и модернизация на ВиК мрежите и съоръженията чрез извършване на инвестиции от страна на държавата в активи – държавна собственост. Освен това с предложените промени ще се осигури контрол по техническото състояние и безопасност на всички язовири в страната. За целта ще бъде създаден единен регистър за всички съоръжения във водния сектор – държавна и общинска собственост. Социалната политика и здравеопазването остават сред основните приоритети на Парламентарната група на ГЕРБ и на правителството на премиера Бойко Борисов. С приемането на Закона за здравето на второ четене ще потвърдим нашата решителност относно пълната забрана на тютюнопушенето на обществени места. Тази стъпка е ключов ход от дългосрочната ни инвестиция в профилактиката и превенцията. С промените в Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина ще улесним достъпа на пациентите до висококачествени и ефективни лекарствени продукти. Ще гарантираме чрез законова промяна, че отстъпките, които договаря Националната здравноосигурителна каса, ще важат за всички лекарствени препарати и по и по никакъв начин няма да се отразят на това, което гражданите доплащат. Освен това ще регламентираме в отделен закон правата на пациентите. Във връзка с препоръка на Европейската комисия ще предложим и приемем и промени в Закона за здравното осигуряване, според които осигурителните дружества ще трябва да отговарят и на условията като застрахователи. Парламентарната група на ГЕРБ ще продължи усилията си за реформиране на българското образование. С новия Закон за предучилищното и училищното образование ще поставим ясно и категорично фокуса върху личността на детето и ученика с неговата свобода на избор. С предлаганите текстове последователно ще се провежда политика на запазване и засилване на ролята на държавата във финансиране на предучилищното образование. Освен това ще продължим и с промени в Закона за професионалното образование и обучение с прякото участие на бизнеса. Ние от ГЕРБ работим по всички тези наши приоритети, защото обещахме на българските граждани по-добър живот. Ще изпълним ангажимента си, защото нашият хоризонт надскача дребното политиканстване и терзанията за оцеляване на политическата сцена. Имаме набелязани приоритети – за това ще работим, за да оправдаем очакванията на всички, които ни вярват, защото техните очаквания съвпадат с нашата отговорност. Няма да ни отклонят от посоката нито измислени вотове на недоверие, нито политическия популизъм на опозицията. Работата ни ще бъде нашето всекидневно доказателство пред хората, защото за свой съдия и критик избрахме единствено българските граждани.” Благодаря Ви. Господин Ангел Найденов има думата за изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Отдавна началото на парламентарната сесия не фокусира онзи интерес, внимание и любопитство, с които се следяха парламентарните сесии от началото на работата на Четиридесет Доказателство за това е и атмосферата, която цари в днешния първи ден от редовната работа на Народното събрание в тази сесия. Това, разбира се, е естествена последица на времето, минало след изборите, но е последица и на още нещо – последица от прекършените очаквания на хората, огромната пропаст между дневния ред и решенията на Народното събрание и очакванията на хората, от друга страна, е най-кратката характеристика на този парламент. Можем да видим това разминаване във всичко и всеки ден. Най-яркият и най-пресен пример е решението на Народното събрание за спиране на проекта за изграждане на АЕЦ „Белене”,

Това е и най-високотехнологичният и стратегически проект, пряко свързан с националните интереси на Република България. Неговото спиране, уважаеми дами и господа народни представители, е пряк удар не само върху енергийната ни независимост и сигурност, но и върху националната сигурност и жизнените интереси на обществото и на държавата. Това е важно да се каже днес, когато при президента на страната ще се проведе първото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по тези теми. Не е учудващо впрочем, че в доклада на ресорния вицепремиер и министър на вътрешните работи отсъства сериозният анализ на средата за сигурност и съответно на рисковете и заплахите за националната сигурност на страната. Това говори за несериозно, ако не и за пренебрежително отношение към Консултативния съвет за национална сигурност и това негово първо заседание. Този анализ, уважаеми дами и господа, липсва, защото изводът би трябвало да бъде, че има ескалация на рисковете и заплахите за вътрешната сигурност и съответно за сигурността на страната. Управляващото мнозинство и правителството не се справят и това трябва да бъде вторият извод, който трябва да съществува в анализа. Те не могат да намерят адекватните решения. Единственият отговор, който могат да намерят, е концентрацията на права, на ресурси и на контрол върху службите за сигурност. Всъщност това може управляващото мнозинство и това прави. Свръхконцентрация в ръцете на един човек – не на президента, не на министър-председателя, не на председателя на Народното събрание, а на ресорния вицепремиер и министър на вътрешните работи. Това не просто е неприемливо, това е опасно и Парламентарната група на Коалиция за България ще се противопоставя с всички свои сили – и политически, и парламентарни ресурси и възможности. Разбира се, дами и господа народни представители, в началото на тази сесия не само като приоритет – трябва да подчертая, че сред нашите цели и задачи челно място заемат усилията за предизвикване и провеждане на референдум за изграждането на АЕЦ „Белене” и гарантиране на бъдещето на ядрената енергетика в България. Тогава, когато ние защитаваме национална кауза, нямаме притесненията да останем сами – нито в парламента, нито сред своите политически опоненти. Не се молим за подписи, разчитаме на подкрепата и имаме подкрепата на мнозинството от българските граждани. Вярваме в това, че те ще подкрепят инициативата ни за провеждане на референдум за изграждането на АЕЦ „Белене”. Когато говорим за нарастването на рисковете и заплахите за вътрешната сигурност, имаме предвид, дами и господа народни представители, задълбочаващата се бедност, социалното неравенство, увеличаващата се неграмотност, ограничения достъп до качествено здравеопазване, растящата безработица, особено сред младежите, дезинтеграцията на обществото, обезлюдяването не само на отделни населени места, но на цели райони в страната. Не можем да не изразим тревога от финансовото състояние на страната, от топящия се фискален резерв и от растящите междуфирмени задължения, включително и заради неизрядност на държавата. Всичко това очертава и посоките на нашите политически и парламентарни усилия и инициативи. Непримирима и активна опозиция, следваща потребностите и очакванията на хората и предлагаща реалистични, разумни решения, ще бъде характеристиката на парламентарната ни група и за тази парламентарна сесия – последователна и ясна алтернатива на управлението. Не мога и няма да пропусна, дами и господа народни представители, сред приоритетите ни и изборното законодателство. Че има неотложна необходимост от промени не се вижда само от управляващите от ГЕРБ. Ясно е защо. Пороците на Изборния кодекс бяха заложени и съответно обслужват само и единствено ГЕРБ, но ако искаме да бъдем съвременна, демократична европейска държава, трябва всички да проумеем, че са необходими радикални промени в изборните правила и процедури.

от жалбите ни са били уважени изцяло, десет – частично, и четири са в процес на разглеждане. Всичко това, уважаеми дами и господа, е характеристика за лошото лошото законодателство на Четиридесет и първия парламент и, разбира се, характеристика на мнозинството. Уважаеми дами и господа, след три години на лъжа и извинение с предишното управление сме на път да влезем в последната година от управлението на ГЕРБ. Три години на излъгани очаквания и надежди, на неизпълнени обещания. Няма как да не направи впечатление, че всичко онова, за което говори господин Димитров, е само в бъдеще време! Защо не го направихте три години? Никакви приоритети не бяха заложени и нищо не следвахте. Няма да направите нищо от онова, което до този момент заявявахте. След тези три години наистина се надяваме, че това ще бъде последната година от управлението на ГЕРБ. Благодаря Ви за вниманието. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи думата има народният представител Йордан Цонев. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи представям на Вашето внимание няколко теми, които според нас съдържат основните акценти на тази изключително важна сесия на Четиридесет която днес се открива официално – сесия, която ще отбележи три години от началото на управлението на правителството на Политическа партия ГЕРБ. Три години, за които нашата оценка е изключително негативна и ние неведнъж сме се спирали на фактите и резултатите от това управление, с какво точно това управление е вредно за страната. На първо място в нашите приоритети стои необходимостта от спешни промени в Изборния кодекс, които да гарантират честността на вота. По наша преценка колкото повече отлагате тази тема, толкова повече давате доказателства в посока сгъстяване на съмненията, че имате намерение да превърнете в рецидив начина, по който бяха проведени президентските и местните избори – първите избори, които се проведоха проведоха по новите правила в така широко прокламирания от Вас Изборен кодекс. Не само за всички български граждани, но и за външните наблюдатели е категорично ясно, че тези избори не бяха нито честни, нито демократични. Рецидивите в тях, проблемите бяха толкова много, че Изборният кодекс наистина се нуждае от спешен ремонт. Ние не приемаме единствената идея, която Вие прокламирате за ремонт, за поправка в кодекса в посока, разбира се, характерното за ГЕРБ разширяване на полицейското начало във вота чрез използване на специални разузнавателни средства, защото посоката, в която следва да се извършват тези промени, не е засилване на контрола над политическия опонент, а тъкмо обратното – посоката е зададена в заключенията на наблюдателите на ОССЕ и ПАСЕ. Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепи волунтаристичните намерения на кабинета да замени част от Сребърния фонд с емисия държавни ценни книжа, защото това категорично би било продължение на порочната политика, порочната тригодишна политика на кабинета за харчене на резервите, за харчене на наследените ресурси. Уважаеми колеги, след зимата на 1996-1997 г. в страната беше въведен Валутният борд, Паричният съвет. За това въвеждане имаше пълен консенсус в обществото. Следващите три кабинета в продължение на 12 години водиха политика, в която имаше континюитет на тези приоритети по стабилността на Борда, която осигурява макроикономическата стабилност, върху която страната се развиваше с възходящ икономически ръст. Бих искал да Ви припомня, че Валутният борд не е самодостатъчен механизъм за поддържане на финансовата стабилност. Валутният борд сам по себе си не дава онези механизми, които поддържат финансовата стабилност. Действията и решенията на правителствата, решенията на парламента, законодателството, всички политически действия трябва да бъдат в посока на поддържане на тази стабилност чрез поддържане на резервите, чрез тяхното натрупване, а не чрез тяхното харчене. Да обобщя само с две цифри: за три години бюджетният дефицит, който натрупахте, е над 10% от брутния вътрешен продукт. Това се равнява на над 6 млрд. лв. разходвани средства от резервите на страната и от увеличаване на вътрешния дълг – 4 милиарда от фискалния резерв и 2 милиарда от увеличаване на вътрешния дълг. Няма как Движението за права и свободи, което в тези 12 години е участвало активно в създаването на тези резерви и на тази стабилност, да подкрепи такава стъпка. Толкова повече, че чухте ясни сигнали от цялата икономическа общност, от всички граждански организации, от стожера на финансовата стабилност – Българска народна банка, от Европейската централна банка, че такова намерение и такова действие няма да има еднопосочно отрицателно въздействие върху макроикономическата стабилност, ще има многопосочно, и, за съжаление, дългосрочно негативно действие върху стабилността в страната. Доколкото Валутният борд се засяга чрез намаляването на резервите, ще влияе върху стабилността и на българския лев. Ние ще бъдем много яростни противници и е твърде вероятно точно по тази тема да получите вот на недоверие, за който, бъдете сигурни, няма да тичаме да събираме подписи! Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепя и онези законопроекти, които под мнимата форма на търсене на реформи всъщност влошават състоянието в определени сектори. Колеги, ГЕРБ има удивителната способност да отлага реформи резултатът от това отлагане на реформи е въпросното нарушаване на финансовата стабилност, и тези огромни харчове и намаляване на резервите, но в редките случаи, когато ГЕРБ се реши да прави някаква стъпка в определен определен сектор, за да го реформира, обикновено има удивителната способност тази стъпка да е с отрицателни последици. Класически пример е новият Ви проект за Закон за училищното образование. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи Ви предупреждавам, че практическото следствие от прилагането му ще е ликвидирането на почти всички основни училища, които са базирани в селата. Това ще наруши конституционния принцип за равен достъп до образование, а на редица места ще има на практика ефекта на лишаване от достъп до образование. Този риск явно не е анализиран, защото в закона не са застъпени превантивните мерки. Още един пример ще Ви дам – този закон ще ликвидира и малкото неща, които са гордост на българското средно образование, като например изключително високото качество на математиците, които българското средно образование дава. Математическите гимназии и профилираното обучение от V до VІІІ клас Вие се готвите да ликвидирате, заради лобистки интереси. Центровете за обучение не са съгласни, че обучените в този профил на математическите гимназии ученици са без конкуренция на приемните изпити. Аз силно се надявам, че Парламентарната група на ГЕРБ ще види тези неща и няма да позволи, ако в министерството има такива лобистки намерения, това да се случи. в края на своето изказване искам да изпълня едно приятно задължение от името на цялата Парламентарна група на Движението за права и свободи – да Ви поздравя с Великденските празници, които отминаха, християните по цял свят от Възкресение до Възнесение Господне – до Спасовден, се поздравяваме с думите „Христос Воскресе!”. „Христос Воскресе!”, колеги! Да сте живи и здрави! И от мое име, и от името на мюсюлманите – колеги в парламентарната група, от цялата парламентарна група на Движението за права и свободи, желая успешна сесия! (Ръкопляскания от

оставка от Димана Ранкова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”: „Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Моля на основание чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор предсрочно да бъде прекратен мандатът ми от Четиридесет и първото Народно събрание като заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, поради предложение за преминаване на друга работа. Надявам се настоящата молба да бъде разгледана своевременно от народните представители и да бъда освободена от състава на Комисията за финансов надзор.

Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 6, се предвижда, че мандатът на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание при хипотеза първа – „при подаване на оставка”, следва да бъде прието и решение на Народното събрание дали приема тази оставка, която е подадена пред парламента. Има подготвен и служебен проект, който ние ще гласуваме

„РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”

Предсрочно прекратява мандата на Димана Ангелова Ранкова като заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. 2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.” Моля, гласувайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Гласувах против и съм един от двамата народни представители, които гласуваха против. Първо, защото Димана Ранкова е изключително висококвалифициран, системно подготвен и много полезен в тази високоотговорна сфера специалист и държавен служител. Второ, защото когато получаваш доверието за определен мандат, е несериозно да посочваш в своите мотиви, че имаш по-добра работа и по-изгодна служба. За хората, които познават или вникват в ситуацията, става дума за нещо различно. Става дума за посочване на мотиви, които не са действителните причини за напускането. Там има сериозни противоречия, там нещата не вървят добре и беше хубаво управляващото мнозинство да изиска по-сериозен анализ на мотивите и да ги поднесе на парламента. Щом така сте решили, щом сте подкрепили – нека така да бъде, но Георги Божинов не може да подкрепи тези мотиви. Смята, че те не са искрени, че това не е причината и гласувах против.

внесен от народните представители Красимир Велчев и група народни представители на 17 януари 2012 г.” „Закон за отнемане на незаконно придобито имущество” Предложение от народния представител Димитър Чукарски и група народни представители: „Предлагаме наименованието на закона да стане „Закон за отнемане на имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество”.

в един закон заглавието би трябвало да отговаря на духа, смисъла и предмета на самия закон. смятам, че предложението на комисията той да се казва „Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество” не е коректно. Наименованието не е точно, не е правилно, защото за да е незаконно придобито имуществото, трябва да е придобито вследствие на някакво престъпление, на някакво незаконно поведение, а законът не се интересува от това дали има престъпление. Той не се интересува от хода на наказателното производство, благодарение на което започва процедурата пред органа, който този закон въвежда като орган със съответни правомощия.

наименованието на закона да бъде „Закон за отнемане на имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник”. Всъщност такъв е смисълът на закона – когато имаме разминаване с повече от 250 хил. лв., имаме имущество, за което за което не е установен законен източник, срещу който то е придобито. Законът урежда точно тези отношения. Не урежда – пак повтарям – отношения, свързани с това дали има престъпление, дали е извършено престъпление. Смятам, че това заглавие би било доста

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да се изкажа в подкрепа на предложението на колегата Чукарски, защото той е напълно прав. Заглавието на един законопроект трябва да съответства на неговото съдържание и предмет. Трябва да сме абсолютно наясно, че това не е закон за отнемане на незаконно придобито имущество. Пред нас е закон, който ще отнема имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник. Нека да направим разграничение между двете понятия – незаконно придобито имущество и имущество, за което не е установен законен източник. Защото, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, какво означава незаконно придобито имущество? Това е имущество, придобито в нарушение на закона или в резултат на престъпление. Няма нищо подобно в текстовете на този разписан от Вас закон. Напротив, ще бъде конфискувано всяко имущество, за което гражданинът не може да докаже законен източник. източник. Доказателствената тежест е обърната и вместо комисията, която разполага с всички властнически правомощия, да доказва незаконност на придобитото имущество, гражданинът ще бъде в ситуацията да се защитава, като в една невъзможна ситуация установява и доказва законен източник на своето имущество. Питам: защо този на практика недосегаем орган, каквато е създадената с този закон комисия, която разполага с всякакви властнически правомощия, която има законовото право да иска сведения и да бъде подпомагана от всички други репресивни органи в държавата, не се наема да установи незаконността на имуществото, притежавано от гражданите, а гражданите са в ситуацията да се защитават срещу актовете на тази комисия?! Считам, че заглавието на закона, освен че трябва да отразява неговата същност, трябва да бъде откровено и лишено от лицемерие. Защото това, което е написано в заглавието на този закон, който предлагате, е лъжа, с която се започва изписването на текстовете на този закон. Искам да кажа и няколко думи защо не сме внесли предложения. Защото според нас е невъзможно този закон да бъде поправен. На практика този закон е правен абсурд, който е пълен с нелогични правни конструкции, което ще създаде колосални проблеми не само на гражданите, но и на органите, които ще се опитат да го прилагат.

на полицейщина и на опит за обединение на всички власти – МВР, съд, прокуратура, дознание и всички контролни органи в едно; обръщане на цялата репресивна мощ на

че ние сме за това да бъде отнето имуществото, придобито по престъпен начин. Ние сме за това да бъде обезкървена, смачкана икономически организираната престъпност. Този закон обаче няма да мачка организираната престъпност, той ще смачка обикновените граждани, ще смачка бизнеса, който не е удобен на управляващите. И аз питам: какво са виновни и бизнесът, и хората, които по независещи от тях причини 20 години са работили в условията на сива икономика? Какво са виновни българските граждани – над един милион, които живеят в чужбина и които внасят в българската държава (това е доказано) приходи над милиард евро годишно, които много трудно ще бъдат доказани в условията на това производство? Ние не искаме да имаме нищо общо с това. Вие ще си понесете отговорността за текстовете, които сте разписали

изтекло) да подкрепите предложението на господин Чукарски, защото то показва истинската същност на този закон и да дадем знак, че лицемерието на закона няма да започва от негово заглавие. Няма. За изказване народният представител Тодор Великов – имате думата.

който е от изключителна важност за нашата страна, за нейните граждани, се внася във Вътрешната комисия като водеща? Защо не в Правната комисия? Тук има разминаване в това, което ще бъде прилагано, защото това са някакви иновации в областта на правото, което нашата страна иска да приложи и с което смятам, че ще бъдат нарушени гражданските права на много хора. Какво имам предвид? Още в заглавието се казва, че ние искаме да отнемем незаконно придобито имущество. когато един законопроект бъде отхвърлен на първо четене, всички ние трябва да спазваме Конституцията. Там ясно и категорично е казано, че когато се внесе нов законопроект, неговата философия трябва да бъде коренно различна от тази, на която е бил отхвърлен.

да приемем разпоредби, с които да упражним правото си на отнемане на незаконно придобито имущество, без оглед на правата и свободите на българския гражданин. Какво означава незаконно придобито имущество? Госпожо министър, България стана член на Европейския съюз. Тогава доста хора имаха възможност да пътуват, да работят точно в страните –членки на Европейския съюз, които сега, в момента толкова неистово желаят да бъде приет този закон. В България се внасяха по два милиарда на година от тези така наречени български граждани, които желаеха да спасят семействата си от недоимък. За пет години членство и възможностите, които се създадоха в българското общество, в България са влезли над 10 млрд. лв. Тези средства незаконни ли са, Какъв закон създаваме в момента? Ако бяхме създали закон, и аз се радвах, че ще влезе такъв закон – за тероризъм, за рекет, за престъпления, които са доказани пред българското общество и които шокират българското общество, аз съм „за”. Аз обаче бях един от хората, които бяхме най-силно против да бъдат вкарани административните нарушения. Какво означава да вкараш административно нарушение? Ние утре няма да можем да намерим един читав кмет, който да иска да работи, защото ще бъде обект точно на този законопроект.

„Вие чели ли сте този законопроект и съдържанието, което е поместено в него? Ако сте го чели, Вие ще го приложите ли във Великобритания? След което посланикът каза: „Аз не искам да се меся във вътрешните работи на България. В крайна сметка Вие сте си го приемали.” Не, не ние си го приемаме, притискате ни да приемем този законопроект – това е жестоката истина. Престъпните елементи, елементи, каквито искате да направите обект в този законопроект, отдавна изнесоха бизнеса си извън България. Отдавна направиха офшорни фирми, изнесоха капитали. Чрез този законопроект Вие ще ударите българските граждани, тези, които ходиха в страните – членки на Европейския съюз, работиха добросъвестно и спасяваха своите семейства. Тях ще ударите с този законопроект. Това, което още от самото начало ние Ви предлагаме като наименование, уважаеми колеги, вниквайте в предложенията, които сме направили. Ние не сме против да има такъв законопроект, против сме този законопроект да бъде отнесен към българските граждани, да пострадат те. Не са виновни българските граждани за престъпния преход, който беше направен в нашата страна. Престъпни са тези министър-председатели, които управляваха и които раздаваха индулгенции, приватизираха предприятия и ги даваха на престъпни елементи. Не трябва българският народ да стане виновник за това, което се е вършило 20 години на този преход. Нека да накажем истинските виновници, а не тези, които ходиха, работиха и се чудиха как да спасят своите семейства. Още веднъж се обръщам с апел: подкрепете нашето предложение, защото то е достатъчно обосновано и се отнася към българските граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Великов, Вие повтаряте един мит,

Нищо подобно. Изчитайки текстовете на този закон и начина, по който се е провел дебатът в закритото заседание на Вътрешната комисия, твърдя, че ГЕРБ приема този закон с удоволствие, със злорадство, с една предвкусваща радост от това как репресията на държавата ще бъде насочена срещу всеки един, който е неудобен, несипматичен на властта; срещу всеки един бизнесмен, който дръзне да спонсорира друга политическа сила, а не ГЕРБ; срещу всеки, който нададе глас срещу това управление. Това се вижда в текстовете на този закон. Няма как управляващите че Европейската комисия, европейските ни партньори ги карат да приемат тези безумни текстове, а именно: комисията да установява отрицателни факти; да е изцяло обърната доказателствената тежест; да се върнат като законен повод административните нарушения за започване на проверка; да се стимулира доносителството; да се възстанови възможността за анонимни сигнали на граждани срещу такива, които трябва да бъдат проверявани.

да не твърдим от тази трибуна, че, видите ли, някога, някой го бил обещал. Не, аз твърдя, че ГЕРБ приема този закон с удоволствие, разбирайки, че той няма да громи престъпността, а ще громи всеки, който не е удобен на управляващите.

Вие изразихте съмнение, че едва ли не някой ни притиска да приемем този закон. Да, аз съм съгласен с Вас и ще кажа директно: Европейският съюз ни притиска да приемем този закон. А дали ГЕРБ с удоволствие го приемат, тук ще бъда принуден да се съглася с госпожа Манолова – да, така е. е. Мотивите, до голяма степен са същите, както каза тя. Аз имам една друга забележка, която няма да се хареса на много хора тук. Отдавна е известно, че Европейският съюз на определена степен се управлява от полуидиоти. За мен е очевидно и се притеснявам дали няма да изпаднем в ситуацията някои хора, които безусловно приемат насоките, да изпаднат в ситуацията на пълни идиоти. Затова искам да ви призова, уважаеми колеги от всички парламентарни групи: премислете много, защото този закон в този му вид е безкрайно вреден за България, за българския бизнес и за всички хора, които всички тези години са живели и са работили извън България, а днес са вкарали парите си в страната. Между другото, искам да потвърдя още нещо, което каза господин Великов, нищо, че е под формата на реплика: да, господин Великов, прав сте, българската престъпност отдавна изнесе капиталите си в офшорни фирми. Уверявам Ви, че има редица депутати тук, в това Народно събрание, които го знаят много добре. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, госпожо министър, дами и господа народни представители! Ще се опитам да използвам прости изречения, за да бъдат разбираеми за управляващите. Ще Ви разпукат по този закон, господа управляващи, дори народни представители от ГЕРБ. Господин Великов, добър анализ, но Ви липсваше основният извод. Според мен, а и според по-голяма част от българските граждани, този закон не е направен срещу незаконно придобитото имущество. Този закон не е направен да има фискален ефект и да се изземе това незаконно придобито имущество. Този закон е направен за репресия. Този закон е направен да може всеки един да бъде потенциално уязвим, потенциално наказан и потенциално вкаран в една схема, в която ще бъде разбит не само бизнесът, но и животът му. Господа управляващи от ГЕРБ, повечето от вас имат сериозен бизнес. Дайте си сметка какво ще приемете,

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да отговоря първо на репликата на колегата Гумнеров. Аз не съм съгласен с Вас да наричаме европейските ни партньори с тези изрази. Те много добре знаят какво искат да направят с този законопроект. Колеги, българският бизнес ще бъде изкупен от чужди фирми. Това е истината! Ще бъдат притиснати хора, още повече с репликите, че България имала имущество през 1989 г. за 30 млрд. лв., а е приватизирана за 2 млрд. лв. Тази разлика незаконна ли е? Тази разлика ще влезе в джобовете на чуждите фирми, които ще изкупят нашите фирми в България. Това е основата на целия законопроект! Това е философията! Това исках аз, като народен представител, да бъде мястото, където да го кажем. Това е опасността от този законопроект. С това ще бъде притиснат българският бизнес – този, който по някакви неведоми пътища се е докоснал до него. Тук вече искам да отговоря на колежката Мая Манолова: госпожо Манолова, кой постави основите на тази приватизация? Нали вашето правителство? Да, на Жан Виденов, който започна масовата приватизация, и следващият, който я довърши с касовата приватизация. Ето, това са хората, които са виновни за това престъпно деяние, за което в момента не искаме да накажем престъпните елементи. Аз пак казвам: ако бяхме започнали с няколко члена, с няколко неща, които посланикът на Великобритания постоянно ни казваше – как отнели имуществото на един, който се занимавал с наркотици; как отнели на друг, който се занимавал с тероризъм, тероризъм, аз съм „за”. С две ръце съм „за” и неистово желая да бъде приет такъв закон. Но в този си вариант, приложен в закона, той обслужва чужди интереси, а не интересите на българското общество. Тук искам да отговоря и на колегата Терзийски. Има определени членове и определени параграфи в този законопроект, които са много добро попадение, и ние ще ги подкрепим. Но философията на закона е сбъркана. Това не е философия на закон, който иска да удари организираната престъпност. Защото, ако беше така, нямаше да се тръби толкова години, за да има възможност в момента организираната престъпност да пренасочи своите авоари в чужди страни, офшорни зони и да не плаща данъци в нашата страна. И тогава, когато утре ние останем с недостиг от средства в години, в които хората правят либерализация, тези, които са изнесли своите капитали, се мъчат да ги върнат в своите държави, тогава ще се сетим, че този закон е просто едно недоносче, който не трябва да бъде приет в този вариант, в който ни е предложен.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Има нещо, според мен, неточно и неправилно в това, че ние днес се опитваме да приемем този закон на второ четене, при положение че вероятно само след няколко месеца Европейският парламент ще приеме Директива за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност. Някак си, колеги, не знам защо не отбелязахме, че след като приехме нашия закон на първо четене, на 12 март Европейската комисия внесе в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз тази директива по темата, която ние разискваме. Тази директива ще стане такава вероятно след няколко месеца. Припомням ви, че директивите не са актове, с които трябва да се съобразяваме и да синхронизираме нашето законодателство, а те са актове, които трябва да транспонираме

че в определен срок, мисля, че беше две години, може да бъде много по-кратък, тази директива се транспонира в националните законодателства. Говоря по тази тема, защото нашият закон няма нищо общо с европейската директива. Европейската директива, която ние ще транспонираме в скоро време в нашия закон, независимо какво ще направим днес и утре. Още в чл. 1 на проектодирективата се казва, че обезпечение и конфискация се налагат на имущества при наказателни дела. дела. Цитирам текстове, не ги преразказвам, а почти ги цитирам. Под конфискация се разбира наказание или мярка, постановени от съда след производство във връзка с престъпления, които водят до окончателно отнемане на имущество. Член 3 уточнява, че средствата от престъплението и облагите от него или тяхната равностойност се отнемат след окончателна присъда във връзка с дадено престъпление. Всички текстове на директивата говорят за процедури в рамките на наказателния процес. Всички текстове обвързват обвързват конфискацията с установяване на причинно-следствена връзка между престъпното поведение и настъпил престъпен резултат, респективно и облага. Някои малки изключения, които съществуват и които аз ще коментирам при следващите си изказвания, не непременно по заглавието, потвърждават тази европейска концепция. Обръщам Ви внимание, че в една от преходните разпоредби на директивата е казано, че се дава право на Обединеното кралство Ирландия да не участва в тази директива. Точно онези държави, в които има гражданска конфискация. Това, за което говорихме на първо четене. Лъжата, която се разпространява от Министерството на правосъдието, че в континентална Европа гражданската конфискация без връзка между деяние и престъпление е нещо нормално и естествено и съществуващо, излиза наяве в тази директива. Няма такова нещо! Няма такова нещо! Ние правим нещо, което го няма в континентална Европа, и след няколко месеца, когато излезе директивата, ще се чудим как да си оправяме глупостите, които ще приемаме през тази седмица. Затова има логика да направя процедурно предложение да спрем разглеждането на законопроекта, да го свалим от дневен ред. Много скоро ще имаме европейски задължителен акт и когато го имаме, да приемем нашия закон такъв, какъвто

и процедурата. Но първо беше започнато изказването и ще допусна репликите, след това ще преминем към процедурата. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Бисеров, моята реплика е: Вие имате ли информация дали нашето правителство не е предприело стъпки, освен Северна Ирландия, да бъдем извадени и ние от директивата, след като ще имаме такъв закон? закон? Все пак ние сме на принципа „надсвирил Стоян баща си”, дайте да видим да не би Европейската комисия да ни пусне да свирим първа цигулка?!

призова: дайте наистина да отложим гледането, докато се приеме съответната директива, защото ще се наложи след това ние да си променяме законите отново. Ако целта е да се търси работа на парламента – няма проблем. Ако не можете да си намерите, уверявам Ви, че има работа. Трета реплика – господин Божинов, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Уважаеми господин Бисеров, Вие поставихте въпроса: защо се приема закон, който няма нищо общо с директивата? Логичен въпрос. Ще видите отговора, когато гласуват Вашето процедурно предложение. Само преди няколко дни едно от най-емблематичните лица на ГЕРБ, без да е философ, а бидейки филолог, в момент на откровение направи едно блестящо обобщение. Госпожата каза, цитирам: „Няма закон, има власт!”. Тези четири думи отразяват най-актуалната ситуация в България и най-дълбоко същността на управляващия режим. За него няма закон. Това е власт, която иска да остане на власт. Това, което приемаме днес, господин Бисеров, е не просто закон, а средство на властта да остане на власт, като се разправи с неудобните на властта. Вие ще го почувствате след малко при гласуването на Вашето иначе уместно процедурно предложение. Става дума да е ясно какво правим и кой го прави.

госпожо председател, колеги, госпожо министър! На репликата Ви, господин Чукарски, вероятно трябва да отговори представител на изпълнителната власт. Кой би бил по-подходящ от министъра на правосъдието, не се досещам? Впрочем текстът за Великобритания и Северна Ирландия специално е написан в директивата. Тоест не е дадена опция всеки който иска да не я приеме, а на тях предварително им е дадена опция да не я приемат. Между другото същото важи и за Дания. Ние сега и да искаме нямаме как, нямаме тази сила, да вкараме текста директно в директивата. Така, имаше процедурно предложение. То се подлага веднага на гласуване. Има ли обратно становище на направеното процедурно предложение за прекратяване на разискванията? Няма. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение от господин Бисеров на основание чл. 45, ал. 2, т. 3 да се прекратят разискванията по законопроекта.

Уважаема госпожо председател, ще си позволя да Ви поправя: предложението на колегата Бисеров беше за отлагане на Права сте. МАЯ МАНОЛОВА: ... по тези текстове, с оглед предстоящото приемане на европейска директива, която касае същата материя. Искам да допълня и използвам в случая изказването на колегата Бисеров, че наистина във всички европейски страни така наречената гражданска конфискация, доколкото съществува, е предмет на уреждане в наказателните закони, в наказателните кодекси и във всички тези ситуации гражданската конфискация е свързана с установяване на извършено престъпление, освен в Ирландия, която е класически пример предвид съществуването на тероризъм и на ИРА. Единствената европейска страна – това трябва ясно да се знае от всеки депутат от управляващото мнозинство, която познава института на гражданската конфискация, е Албания.

за секвестиране на имущества на организираната престъпност, който казва, че се прилага по отношение на лица, за които съществуват основателни подозрения, основани на доказателства за участие в организирана престъпна група, за участие в терористична група, въоръжена група или други подобни, изрично изброени в Наказателния кодекс. По отношение на кого се прилага законът в България? Или според управляващото мнозинство, автор на този закон, потенциално, криминално проявеният участник в организирана престъпна група, е всеки български гражданин.

Права сте, че искането беше за отлагане, а не за прекратяване на разискванията. Моя е грешката при обявяване на процедурата. Допускам повторно гласуване, както е поискано от господин Бисеров – за отлагане на разискванията. Режим на гласуване.

европейската перспектива и на европейските перспективи пред темата за отнемане на имущество. Затова бих искала да направя няколко уточнения. Факт е, че предстои второ четене на един ключов за България закон, който на практика около година и половина се опитва да приеме като действащ закон. Факт е, че на европейско ниво също така тече процес на обсъждане на темата за отнемане на имущество, което на практика е незаконно придобито. Факт е, че има директива и предложение от страна на Европейската комисия за такава директива. Между другото преди около година, когато стартира дебатът, на европейско ниво инициаторите бяха именно България и Ирландия. Две държави, които подкрепиха тогава комисаря Рединг, който инициира този дебат. В момента комисар Маелстрьом е движещата сила на инициативата. на инициативата. Искам да кажа, че в момента директивата на практика си поставя за цел да постави минималните стандарти, само минималните стандарти. Предстои обсъждане в Европейския парламент. България е една от държавите, които настояват да се разшири обхватът на тази директива. Това е позицията на правителството.

В този смисъл е много важно да обърнем внимание на още един европейски знак, ако мога така да го нарека. (Реплики от КБ.) Вие търсите европейската директива. Да, тя поставя основите, тя поставя минималните стандарти и всяка държава решава сама за себе си. Прочетете няколкото последни доклади на Европейската комисия. Вижте ясните, бих казала, насоки за това какви са очакванията към България. Защо го казвам? Защото европейските доклади са резултат от външна оценка за България. Външната оценка за България от страна на Европейската комисия е такава: необходимо е да бъде приет такъв Закон за отнемане на имуществото. Вярно е, че темата е нова. Вярно е, че тя не е позната. Вярно е, че темата за така наречената конфискация, която не се базира на влязла в сила присъда, е нова и за Европейския съюз. Факт е, че от страна на Европейската комисия, и в последния Февруарски доклад, изрично бяха посочени няколко обстоятелства, които се очаква да влязат влязат в този закон. Един от тях беше свързан с отнемане на имущество, което не се базира на влязла в сила присъда. В същото време искам да обърна внимание, че има много ясен и изчерпателен каталог от престъпления, то тежки престъпления, каквито са именно организирана престъпност, тежка корупция, тероризъм, които са посочени в закона и това е основанието за започване на процедурата. Това е основанието. Административните нарушения, ако си спомняте, бяха изрично посочени във Февруарския доклад. (Реплики.) И тук, ако погледнете проекта на закона, става въпрос за административни нарушения, които са от естество да генерират облаги,

Това са този тип административни нарушения, които са от естество да генерират облаги. В този смисъл началото на процедурата не може да бъде произволно, то се базира наистина на повдигане на обвинения от страна на прокуратурата. Това е моментът, в който стартира процедурата. Изрично изискване на Европейската комисия погледнете Февруарския доклад, комисията да може да се самосезира. Това е изрично изискване на Европейската комисия, тоест това е оценката за България. Ако след няколко години се прецени и се види, че България е постигнала конкретни успехи, този закон може би ще стане излишен,

Госпожо председател, госпожо министър, колеги! Провокира ме изказването на министъра на правосъдието, да се изкажа. Мисля, че всички разбираме, че ще бъдем поредното опитно зайче.

което го направихме. Сега вероятно някои ни препоръчват, както тук каза министърката, да се експериментира, дето се казва, на българското общество този закон.

са на власт. Сега след 22 години демократичен преход, където всички едва ли не се гордеем, че сме постигнали някакви права на свобода на личността, защита и гарантиране на тези права на на тези права на индивида, тръгваме да ставаме опитно зайче. Ясно е и за неюристи, че това е така. Бъдете сигурни, че това не касае само хората, които се занимават само с политика. Това ще засегне невероятно много хора в България. в България. Недопустимо е след като се разбира това, да не се приеме това предложение да се отложи, да излезе тази директива, да рамкираме нещо. Защо да тръгваме като овце на заколение, да пробваме нещо, което очевидно ни е ясно, че крие много опасности? Аз апелирам към колегите от мнозинството. Разбирам, че сте в тежка ситуация, след като министър-председателят едва ли не обяви, че ще си подаде оставката, ако не се приеме законът. Ние говорим да се отложат разискванията. Това е разумно предложение – не го приехте, но разберете, че това действително крие огромни опасности. Крие ги! Аз лично не се страхувам за себе си, защото живея в къща, наследствена от дядо имам една стара кола и едно бунгало. Не говоря в личен план, няма от какво да се опасявам, от какъвто и да е закон, който се приеме. Аз също искам престъпниците да престъпниците да бъдат разследвани, да им се отнеме незаконното имущество и така нататък, но в този вид, както е законът, това отваря една широка врата за много по-широк кръг хора, които могат да ги разиграват, да разследват, да доказват и през това време да им съсипят било бизнес, било здраве, за да докажеш, че те ни си камила, примерно.

това Ви се струва на момента, че ще мине и ще замине. Няма да замине, ще се развихрят българските страсти, помнете ми думата, ето оттук го казвам. Ние сме едно такова племе, имаме много положителни качества, но завистта винаги ни е

Уважаеми господин Радославов, тъй като Вие взехте думата провокиран, както казахте от изказването на госпожа министъра на правосъдието, искам да Ви обърна внимание, че в своето изказване тя не цитира нито един текст от проектодирективата, за разлика от мен, когато аз цитирах преки текстове. Второ, госпожо министър, репликата не е към Вас, но е свързано. Казахте, че имало каталог с престъпленията. Знаете ли какъв е каталогът?! Сега ще Ви го прочета, да видите колко е кратък: тероризъм, трафик на хора и сексуална експлоатация на жени и деца, трафик на наркотици, изпиране на пари, корупция, фалшифициране на платежни средства, компютърна престъпност и организирана престъпност. При При нас са 25 позиции, във всяка позиция има по 5-6 члена. Включително като стигнем до този текст, ще Ви обърна внимание, че има пет или шест случая на престъпления, които законът обявява за маловажен случай и за които се предвижда наказание най-много до една година лишаване от свобода или глоба, или само глоба, или само пробация, и тези престъпления са вътре в списъка на парламентарното мнозинство, уважаеми колеги. За това става въпрос! Когато се изказвате, господа от изпълнителната власт, цитирайте текстовете от директивата, а не намерения, тенденции, оценки – неща, които имат значение за политиката,

използвам случая през Вас да се обърна към министър Ковачева. Наистина, факт е и е прав господин Бисеров, че тя не се е запознала с проекта на текста на директивата, което може би е тревожно, предвид че е министър на правосъдието. (Реплики от ГЕРБ.) По-тревожно е обаче, че не е прочела проекта на закон, който обсъждаме днес. Уважаема госпожо министър, каталогът на престъпления, които са предвидени в този законопроект като повод за започване на проверка, включва 23 позиции по няколко престъпления. Част от тях, както правилно отбеляза господин Бисеров, предвиждат наказания, които дори не са лишаване от свобода. Освен това сте пропуснали и текста, че конфискация на имущество може да се прави и по отношение на трети лица, тоест достатъчно е за този дълъг набор от престъпления, за едно от тези престъпления да бъде привлечен като обвиняем строителният предприемач, който е построил кооперацията, в която Вие живеете. И това да се окаже достатъчно хубавият Ви апартамент да бъде конфискуван по реда на този закон, тъй като Вие трябва да доказвате, че не сте могли да предполагате, че въпросното лице – строителен предприемач, например, може да бъде обвинен във вещно укривателство. Госпожо министър, Вие не сте били в правната система и може би затова не знаете колко е лесно в България едно лице да бъде привлечено като обвиняем. Това е абсолютно безконтролен акт на прокурора. За два дни Вие можете да се окажете обвиняем по някое от

Трета реплика – господин Великов. Моля Ви, правете реплика на този, който се е изказал, а не на министъра, защото започна да се води един диалог, който е извън правилника. ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Ами няма процедура, госпожо председател, затова. Господин Радославов, Вие всъщност разбрахте ли от изказванията на госпожа министърката каква е същността на този законопроект? Как, по какъв начин чуждите фирми ще изместят българските фирми по време на участие в обществени поръчки? Точно по този начин! След като чуждите фирми – тези на Европейския съюз, дават два и три пъти по-високи цени, чрез този законопроект ще бъде смазана българската администрация, ще бъде накарана да направи така, че в нашата собствена държава чужди фирми на Европейския съюз ще печелят обществени поръчки. Това е същността на законопроекта! Защото госпожа министърката цитира само няколко, които я устройват, като рекет, наркотици и трафик, но не каза за административните нарушения – думичка не каза за тях, а там е същността на Европа. Европейските институции ги боли за обществените поръчки в България. Аз Ви питам, госпожо министър, Вие знаете ли дали българска фирма е спечелила някъде в Европейския съюз обществена поръчка и дали е спечелила пари, и колко са?! А колко е напливът на европейски фирми, които желаят да влязат при нас,

А в отговор на колегите, които ми направиха реплика, ще кажа на колегата Великов, че напълно споделям неговите опасения, че може по реда на административните нарушения

Няма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на гласуването на заглавието на законопроекта. Гласували

гласуването. Но се отлага разискването за след половин час. Половин час почивка, тъй като има записани още